Уважаеми колеги, моля да заемете местата си, за да продължим с точките от дневния ред, които предстоят.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, искам да направя процедурно предложение – да удължим работата на Народното събрание днес до приключване на точка седма включително от дневния ред. Благодаря. (Шум и реплики.) Обратно становище има ли, колеги? Няма. Господин Цонев.

Благодаря Ви, господин Цонев. Колеги, проверка на кворума чрез компютризираната система. Моля, регистрация.

Стана ясно, че ще има извънредна Комисия по енергетика, нали, днес? Ще се състои ли?

Прекратете регистрацията. Давам 10 минути почивка за опит да се събере кворум отново. Моля да бъде показан на таблото резултатът от регистрацията. 10 минути почивка, колеги.

Заповядайте, господин Зашкев. Моля по групи да бъде показан резултатът. Уважаеми колеги, искам само да да кажа, че точките шеста и седма от седмичната програма, по отношение на които господин Гюров направи предложение за удължаване на времето, за да може все пак Народното събрание да се произнесе по тях, касаят шеста – Законопроект, по отношение на който срещу България е образувана наказателна процедура. Тоест страната ни, ако не приеме този законопроект и тези предвиждани изменения, ще бъде наложена санкция срещу България. Следващата точка касае реформи в Закона за висшето образование. За тези реформи, доколкото ми е известно, има широк консенсус – в Комисията са били подкрепени от всички парламентарни групи. За съжаление, днес отново някои от колегите решиха да не изпълнят задължението си да бъдат в залата, да изразят своето мнение по отношение на законопроектите, тоест дали ги подкрепят, или ги отхвърлят. Колегите решиха, че не желаят да работят, което ще доведе съответно до липса на това да се случат някои реформи, които уж всички парламентарни групи подкрепят.

прекратявам днешното пленарно заседание. Следващото редовно заседание на Народното събрание ще се проведе утре, 8 юли, с вече приетия дневен ред. Благодаря Ви. Хубав ден!